радий всіх бачити. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтеся до реєстрації.

Шановні колеги, готові реєструватися? Прошу реєструватися.

У залі зареєстровано 214 народних депутатів України. Бачите, забув нагадати, що треба реєструватися зеленою кнопкою "за", першою зліва, саме тому такий результат. Але, коли ми підійдемо до голосування, я впевнений, буде достатня кількість голосів для прийняття відповідних рішень Верховної Ради України. Шановні колеги, сьогодні у нашого колеги народного депутата Льовочкіна Сергія Володимировича день народження. Шановні колеги, у засіданні Верховної Ради України бере… (Шум у залі) Ні, ні, ні… Шановні колеги, ви ж повинні пам'ятати Регламент. Для початку нашої роботи Кількість народних депутатів є саме принциповою для прийняття рішень. Якщо під час голосування за закон немає 226, тоді дійсно це неможливо продовжити засідання. На засіданні Верховної Ради України бере участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів України. Прошу їх привітати. Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю з 10 години проводиться "година запитань до Уряду". За пропозицією депутатських фракцій і груп члени Кабінету Міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання про стан безпекового середовища довкола України та організацію проведення осіннього призову до Збройних Сил України. Пропонується наступний режим роботи: 20 хвилин - на виступ міністра оборони України, і запитання… вибачте, на запитання від депутатських фракцій та груп; 20 хвилин - на відповіді Прем'єр-міністра України та членів уряду на запитання від народних депутатів. І після цього ми переходимо до нашої роботи. Немає заперечень? Немає. До слова запрошується для виступу міністр оборони України Андрій Васильович Таран.

Шановний Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати, сьогодні мені запропоновано доповісти, довести до вас інформацію з наступних питань: стан безпекового середовища на сході України, з наголосом на кримський напрям, і особливості організації призовної кампанії 2020 року. Щодо першого питання. З метою недопущення дестабілізації ситуації на кримському напрямку керівництвом Міністерства оборони, Генеральним штабом, командуванням операції Об'єднаних сил сплановано і проведено ряд конкретних заходів. Зокрема, йдеться про створення умов, спрямованих на попередження загострення обстановки. Не хотів би вдаватися в подробиці про вдосконалення інженерних загороджень, системи відеоспостереження, дій Військово-Морських Сил, Сил спеціальних операцій. Для загалу можу зазначити наступне. Посилення ведення розвідки. Здійснюються заходи з ротації військ. Уточнено завдання, організовано тісну взаємодію з Національною гвардією, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України. З огляду на зазначене, військові частини, підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання у складі операції Об'єднаних сил та вздовж адміністративного кордону Автономної Республіки Крим, готові до адекватного реагування на існуючі виклики та загрози вздовж державного кордону України.

Протягом останнього місяця в засобах масової інформації з'явилося багато повідомлень щодо можливості здійснення збройного нападу Російської Федерації, активізації бойових дій саме на кримському напрямі. В цьому контексті необхідно зазначити і слова колишнього командувача армії США у Європі, а також низку статей в засобах масової інформації, які не лише повторили слова американського генерала у відставці, а й, зокрема, надавали коментарі з боку експертного середовища. В цьому контексті хотів би зазначити: на теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угрупувань. Разом з тим, пам'ятаючи про непередбачуваність рішень, в першу чергу політичного керівництва Російської Федерації і, безумовно, воєнно-політичного керівництва Збройних сил Збройні Сили України здійснюють певні заходи для запобігання і надання відповідної відсічі можливим діям з боку Збройних сил Російської Федерації. Я знаю, що члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки здійснили поїздку до Херсонської області, де мали можливість на власні очі подивитися, що там насправді відбувається. Одночасно з врахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань "Кавказ-2020" керівництвом Міністерства оборони і Збройних Сил України планується в цей же час, на останню декаду вересня, проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля – 2020". В рамках цього навчання нами планується перевірити спроможність Генерального штабу у новій структурі, J-структурі, діяти відповідно до стандартів НАТО. Планується також перевірити здатність організовувати взаємодію з пунктами управління збройних сил НАТО, планується проведення не лише командно-штабних навчань, а в рамках проведення всіх стратегічних командно-штабних навчань буде проведена перевірка бойової готовності, будуть проведені будуть проведені бойові стрільби зенітно-ракетними комплексами, з літаками військово-повітряних сил, з певними підрозділами і військовими частинами Сухопутних військ, а також інших військових формувань, на наших полігонах, які розташовані на півдні України. Ми очікуємо також, що представники країн НАТО зможуть взяти участь в цих навчаннях. На теперішній час нами поки що розробляється план, після затвердження цього плану і замислу проведення навчання вони будуть відповідним чином затверджені, і тоді я зможу вже щось повідомити більш конкретно. Але ця асиметрична відповідь, за нашою оцінкою, по-перше, покаже готовність Збройних Сил України до надання достойної, гідної відсічі будь-яким спробам з боку Російської Федерації загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії, хоча, в той же час, повторюся, ми не відмічаємо на теперішній час реальної підготовки Збройних сил Російської Федерації до збройного наступу у період проведення навчань "Кавказ-2020". Що стосується призову на строкову військову службу у травні-липні цього року. Безумовно, через пандемію та карантин весняний призов 2020 року проходить у безпрецедентних умовах. Відповідним Указом Президента України, а також Розпорядженням уряду, його було перенесено на травень-липень. Призов триватиме до 31 липня цього року. Міністерством оборони спільно з Міністерством освіти через засоби масової інформації було надано вичерпні роз'яснення щодо порядку призову на строкову службу, в тому числі в першу чергу це стосується молодих людей, які закінчують навчання за програмою бакалаврату і виявили бажання навчатися за програмою магістрів. Відповідна інформація та доручення Генерального штабу вже доведені до військових комісаріатів та до керівників обладміністрації та райдержадміністрації. Станом на сьогодні це питання загалом відрегульовано. Керівництву обласних та районних обласних адміністрацій, військовим комісаріатам, місцевим органам освіти та науки, закладам освіти рекомендовано надавати відстрочку до 1 жовтня 2020 року. Всі бажаючі продовжити навчання за програмою магістра надають до військкоматів відповідні документи від навчальних закладів, що і стане підставою для відтермінування призову до осені 2020 року. Без ексцесів, безумовно, жодний процес не обходиться. У випадку виникнення якихось проблемних ситуацій Міністерство оборони пропонує звертатися на нашу "гарячу лінію", телефони є на сайті Міністерства оборони. Кожен випадок порушення прав здобувачів освіти ретельно розглядається і винуватці будуть притягнені до відповідальності. Окремо хотів би зауважити про випускників шкіл. Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження освіти. Рішенням уряду було визначено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажання, яке підтверджується письмовою заявою. Всього кілька цифр і статистики: в цьому році заплановано до призову 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до Збройних Сил України – 9 тисяч осіб, до Національної гвардії України – 5 тисяч 460 осіб, до Державної прикордонної служби – 1300 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб. Станом на сьогодні з військових комісаріатів було відправлено для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань 9 тисяч 465 осіб, що становить 57,5 відсотків від загального плану, в тому числі для Збройних Сил – 4 тисячі 780 осіб. Хотів би ще раз наголосити, що відповідно до частини 4 статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад у взаємодії з міськими районними військовими комісаріатами або територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Зараз я готов відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу. Дякую за увагу і вам. Шановні колеги, зараз ми переходимо до запитань. Прошу записатися на запитання до доповідача, будь ласка.

Будь ласка, народна депутатка Гришина Юлія Миколаївна, фракція політичної партії "Слуга народу". 10:28:15 ГРИШИНА Ю.М. Дякую, пане міністре, за доповідь. І дякую, що ви в своїй доповіді звернули увагу на ситуацію, що відбувається зараз з абітурієнтами. Насправді, дійсно, весняний призов цього року перенесено на літо. І наразі діти, які закінчили навчання на одному рівні освіти, але ще не вступили на наступний, опинилися в дуже складній ситуації, оскільки їх викликають у воєнкомати, вручають там повістки і потім, ми знаємо, є багато випадків, коли їх звідти не випускають. Ми знаємо, що їм дали відстрочку, яка спливає цими днями. І поясніть, будь ласка, ще раз, тому що це дуже актуально для великої кількості батьків і дітей, як дітям реалізувати своє право на освіту, склавши іспити і вступивши в ЗВО, не порушуючи законодавство. Дякую. Ще раз хотів би наголосити. По-перше, при виникненні якихось проблемних ситуацій, будь ласка, хай батьки телефонують на "гарячу лінію" Міністерства оборони. В кожному конкретному випадку ми будемо розбиратися і приймати відповідні заходи для забезпечення права дитини на подальше навчання. Це по-перше. По-друге. Треба також пам'ятати, і знову наголошую, що організація підготовки та проведення призову здійснюється міськими або районними державними адміністраціями. Тому, що стосується військкоматів або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ми зробимо все можливе. Ну і відповідні роз'яснення вже були надіслані до державних районних адміністрацій Міністерством освіти спільно з Міністерством оборони. Якщо виникає така ситуація, я вважаю, що це неприпустимо, будемо її вирішувати. І в будь-якому випадку діти мають право на подальше навчання і на отримання відповідної відстрочки.

Доброго дня! Пане міністр, хочу звернутися по такому питанню. Я представляю місто Володимир-Волинський, де розташована 51 бригада. Уже би декілька років стоїть питання 44-квартирного будинку для військових. Фактично будинок уже збудований, його треба запустити в дію. Сім'ї загиблих військових, ветерани стоять в черзі, просять, молять. Будинок уже стоїть, я там був неодноразово, міський голова був. Я вас дуже прошу: дайте протокольне доручення комусь із заступників поїхати чітко і дати можливість, щоб він уже як би приймав тих людей, які там мають жити. 44 квартири, він готовий. Будь ласка, посприяйте, щоб запустити цю процедуру. Дякую. Дякую. Відповідне доручення буде сьогодні дано.

Шановний пане Андрію, шановний пане міністре! За даними журналістів, досі Міністерство оборони не уклало жодного контракту на постачання основних видів боєприпасів для Збройних Сил України, починаючи від 82-міліметрових мін для мін і закінчуючи тепловізійними прицілами, дальномірами, мінометами і таке інше. Як ви прокоментуєте цю інформацію, що Міністерство оборони зриває поставки боєприпасів для ЗСУ? Ну, і друге питання. Яка ситуація з коронавірусом у військах і скільки коштів було з Фонду для боротьби з коронавірусом виділено і використано на даний момент? Дійсно, подібні повідомлення стосовно неприйняття рішень для забезпечення боєприпасами з'являються інколи на окремих Інтернет-сайтах так званих експертів військових, які жодного дня не служили в Збройних Силах, не служили в армії, не проходили військову службу. По-перше, інформація щодо наявності боєприпасів була озвучена командувачем Об'єднаних сил генералом Наєвим. Він повідомив засобам масової інформації, в тому числі виступав на окремих каналах телевізійних, і зазначив, що Збройні Сили на теперішній час в зоні проведення операції Об'єднаних сил забезпечені всім необхідним. Друге. Конкретна інформація щодо наявності та ешелонування боєприпасів відноситься до категорії "грифованої інформації". Тому мені незрозуміло, звідки той, хто написав цю статтю, міг отримати. Це вже питання, мабуть, до СБУ. Звідки він міг отримати начебто інформацію стосовно нестачі якихось боєприпасів, І конкретно. Що стосується наявної кількості, я не можу з цієї трибуни зараз вам сказати, бо це, знову повторюсь,

Мова йде, чесно кажучи, про безпекові питання. І те, що ми бачимо сьогодні в порядку денному, я хочу звернутися і до міністра, який на трибуні, і до всього уряду, і до Прем'єр-міністра. Дорогі друзі, ви читали законопроекти, які називаються "інвестиційна няня", які повністю руйнують країну, які створюють неконкурентні умови для всіх інших учасників всіх процесів, глибоко корумповані? 3807 - про надання державних гарантій випадковим приватним компаніям, які відкати дадуть. Ви скажіть, будь ласка, ви стоїте за цією політикою? Якщо ви стоїте за цією політикою, то тоді скажіть, що ваша команда найбільш корумпована за всі часи. Ми зараз будемо брати перерву після виступу уряду і вимагати прізвища, хто відповідає за цю корупцію персонально. Це питання було до міністра, так? Ну, до Прем'єр-міністра… У нас після цього за регламентом, який було оголошений перед цим, будуть запитання до Прем'єр-міністра. Ви до міністра, да? Що стосується оборони, з приводу цього питання, чи є щось відповісти? Ні - тоді буде питання до Прем'єр-міністра. 10:36:38 ТАРАН А.В. Я, відверто кажучи, не зовсім зрозумів це питання. Це, мабуть не до мене, бо я за цим точно не стою.

Пане Прем'єр-міністр, у мене запитання щодо соціальних гарантій військовослужбовців наступного характеру. Дивіться, своїм Наказом від 14 липня ви скасували пункти Наказу від 6 липня щодо зарахування до ад'юнктури університету оборони імені Черняховського генерал-майора Марченка та інших осіб, які разом з ним проходять за так званою справою "бронежилетів". Маю два запитання до вас. Перше. Що це за юридичне формулювання: "скасування як нереалізоване" по відношенню до навчання в ад'юнктурі? І нереалізованість наказу може бути тільки пов'язане виключно з плином часу, його можна буде реалізувати. Які юридичні підстави ви мали скасувати зарахування до ад'юнктури? І друге. Чи ця заборона пов'язана із бажанням влади засудити ветерана війни, чи таким чином реалізується політичне переслідування неугодних офіцерів в Міністерстві оборони? Це дуже поширене питання. Будь ласка, дайте на нього виключну відповідь. Стосовно навчання Марченка в ад'юнктурі або підстав для скасування наказу. Цей наказ був скасований як нереалізований, тому що Марченко реально до навчання ще не приступив. Щодо політичних переслідувань, це, мабуть, питання не до мене. Ми, Міністерство оборони, не займаємося політичними переслідуваннями.

Пане міністре, перш за все хочу вам подякувати за дуже змістовну доповідь по всіх напрямках, які ви озвучили. жаль, що не всі депутати присутні в цьому залі, особливо ті, хто за вас голосував і обирав на цю посаду. У мене два питання. Перше. Наша країна давно, і Міністерство оборони, орієнтується на професіональну армію. І якби, звичайно, вона у нас була уже укомплектована, то, мабуть, не виникали б такі моменти, які сьогодні виникають з призовниками. Скажіть, будь ласка, в якій стадії сьогодні цей напрямок у Міністерстві оборони? Це перше питання. І друге питання. Вся країна пам'ятає підриви складів, і навіть сьогодні вже проводиться слідча комісія Верховної Ради. Яка стадія, як ви…

Існуюча система змішаного укомплектування Збройних Сил України в найближчі роки буде збережена. Це в перчу чергу пов'язано з недосконалістю системи підготовки військового резерву в Україні на етапах від навчання в загальноосвітній школі до безпосереднього комплектування резерву. Ми не можемо поки що, на жаль, повністю відмовитись від строкової військової служби, оскільки це являється основним джерелом військової підготовки громадян і накопичення військового резерву. Крім того, окрім Збройних Сил України, призов на строкову службу здійснюється і до інших військових формувань України: Державної прикордонної служби, Нацгвардії і Державної спеціальної служби транспорту. На теперішній час вже підготовлено законопроект про територіальну оборону, що в перспективі дозволить, я сподіваюсь, перейти нарешті до контрактної моделі комплектування Збройних Сил і зміцнити зв'язки між суспільством та армією. Також опрацьовується питання щодо перегляду строків та формату проходження строкової служби. Але хотів би зазначити,

Дякую, пане міністре. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Кулініч Олег Іванович, депутатська група "Довіра". 10:41:43 КУЛІНІЧ О.І. Дякую. Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Пане міністр, ваш попередник Андрій Загороднюк озвучував таку тезу, що ми з часом повністю перейдемо на стовідсоткове контрактне військо. Ви зараз зазначили, що така мета є у вас, у відповідно людини, яка очолює це міністерство. В який час і в які терміни це можна зробити, щоб люди розуміли, коли ми можемо перейти на стовідсоткове контрактне військо? І друге запитання: стосовно забезпечення Збройних Сил, стосовно забезпечення наших військових. Мені, наприклад, не зрозуміла була відповідь по боєприпасам. Ця інформація була в засобах масової інформації, ваша прес-служба це не спростувала. Тому друге запитання: як забезпечені зараз наші військові основними моментами, які повинні бути у військових - це харчування, озброєння? І чи є, дійсно, з цим проблеми? Спростуйте, будь ласка, цю інформацію. Дякую. Перше, стосовно питання – коли. Я б сам хотів знати відповідь на це питання. Поки що не створені передумови для переходу на професійну контрактну армію. Але, моє переконання, що лише професійна армія є найбільш боєздатною, саме тому ми ставимо питання переходу на професійну армію. Але якщо ми зараз відмовимося від призову, у нас не буде жодним чином можливості підготувати військовий резерв. Тому це питання пов'язане до реалізації наших програм територіальної оборони. Стосовно боєприпасів,

"АГ-17" закуповуємо. А питання пов'язане було, з'явилося у засобах масової інформації, саме з тим, що ми порушили всі ті схеми, поламали всі ті схеми, за якими ці боєприпаси закуповувалися. Закуповувалися через дві прокладки в Україні, в Польщі, через через Польщу - в Болгарію. На теперішній час ми поламали ці схеми і здійснюємо закупівлі безпосередньо у постачальника, у виробника. Дякую. Дякую. Вельмишановні колеги, ми завершили блок щодо запитань міністру оборони Андрію Васильовичу Тарану, подякуємо йому. Прошу зайняти місце. Шановні народні депутати, переходимо до запитань до Прем'єр-міністра України та членів уряду від народних депутатів. Прошу записатися на запитання. Регламент, ми з вами домовлялися, 20 хвилин. Будь ласка.

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Я звертаюся до Прем'єр-міністра. Тільки що на засіданні бюджетного комітету розподілили 1 мільярд 700 мільйонів гривень так званої субвенції на соцеконом, розподілили наступним чином. Своїм депутатам від "Слуги народу" - по 10 мільйонів, і ще декільком союзникам навіть трішки більше. Всі інші партії, неважливо – "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос", ОПЗЖ, групи – нуль! Нуль! Тобто ви поділили, це була постанова уряду, яку тільки що погодив бюджетний комітет. Ви поділили громадян України на два сорти: один сорт – це ті, хто обрали "слуг народу", їм треба будувати школи, школи, лікарні, дороги; інший – це всі інші громадяни України, які обрали не "слуг народу", їм не треба будувати школи, лікарні, їм нічого не потрібно, тому що вони неправильний вибір роблять. Я думаю, такого знущання ще не бачили. Я вимагаю вашої відповіді, що це таке. Доброго дня, шановні депутати! Доброго дня, шановна президія! Доброго дня, шановні українці! субвенції на соціально-економічний розвиток. Сума 1,7 мільярда була розподілена між областями України у відповідності до формульного розрахунку у відповідності до затвердженої методики. Далі цю субвенцію розподіляла обласна рада, обласні державні адміністрації за участю обласних рад, хоча фактично закон говорить, що це може бути подання обласної державної адміністрації. Формувався загальний перелік за поданням обласних державних адміністрацій, який затверджувався на профільних урядових комітетах, був затверджений рішенням уряду, і, як ви сьогодні сказали, затверджений рішенням комітету Верховної Ради. формульний розрахунок жодного прізвища в цьому розподілі не існує. Розподіл відбувся між областями України на ті об'єкти, які були подані місцевою владою за участі, ще раз повторюю, і обласних рад, і депутатів-мажоритарників. Тобто це, я так розумію, комплексний продукт, який буде працювати на користь кожної області. переліку є лише ті об'єкти, які за порядком можуть фінансуватися у відповідності до законодавства за такими статтями. Це і дитячі садочки, і школи, і лікарні, і інші об'єкти соціально-економічного розвитку. жодного прізвища в цьому переліку не існує і не може існувати, він розподілений за формулою. Дякую. Дякую. Будь ласка, народна депутатка Рудик Кіра Олександрівна, фракція політичної партії "Голос". Шановні колеги, давайте вести себе нормально. Ігор Володимирович! Я вам ще раз повторюю, якщо ви так... Ви не кричіть, будь ласка! Ви не кричіть. Будь ласка, не кричіть. Ви можете себе вести достойно? Шановні колеги! Ні, я сподіваюсь, народні депутати зможуть себе вести достойно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Кіра Олександрівна.

що закупівлі ліків, вакцин і медичних виробів для тяжкохворих відбуватимуться швидко та ефективно. Сьогодні середина липня. Жодні закупівлі не зроблені, вони навіть не розпочалися. Я нагадаю, це 10 мільярдів гривень закупівель для хворих на СНІД, туберкульоз, це діти з орфанними захворюваннями, гемофілія і всі інші, не отримують ліків від держави. Заблокована діяльність Державного підприємства "Медичні закупівлі України" Постановою 478. Міжнародні організації на закупівлі навіть не обрані. Сьогодні середина липня, люди залишаться восени без ліків. Вони вже почали помирати, це тяжкохворі українці, це мільйони людей, які сьогодні страждають через бездіяльність вашого міністра. Потім в грудні ви...

тих ліків, того переліку, який ви згадували. Далі я передам слово першій заступниці міністра охорони здоров'я пані Ірині Микичак, вона прокоментує більш детально. Дякую, пане Прем'єр. Шановна пані Ольго, Міністерство охорони здоров'я інформує вас, що вся необхідна процедура, яка стосується закупівлі ліків за державними програмами, в міністерстві відбувається згідно плану. Окремо хочу нагадати вам, що станом на сьогоднішній день в Україні відбуваються поставки за проплачені ліки 2018-го і 2019-го року. Міністерство охорони здоров'я України не допустить, щоби поставки цього року відбулися за традиціями, які існували у попередні роки. Дякую. Будь ласка, народний депутат Чорноморов Артем Олегович, фракція політичної партії "Слуга народу". Чорноморов Артем, 131 округ, Миколаївщина. В мене запитання до Дениса Анатолійовича. Шановний пане Прем'єр-міністр, я даю запитання від імені всіх мажоритарників, які знаходяться на Чорноморському басейні та Азовських морях. Це Олексій Леонов, Олександр Ткаченко. І моє запитання наступне. Скажіть, будь ласка, якою логікою ви керуєтесь, коли відміняєте людей, що вони не мають право ходити до публічних місцях після 23:00, і ми закриваємо ці ресторани або нічні клуби, коли більшість людей і так знаходяться вдень на пляжах, вони всі знаходяться один поруч з одним? І я просто не бачу якоїсь розумної різниці, коли люди заїжджають на сім днів в середньому до туристичного курортного місця, вони всі сім днів знаходяться разом, вони всі ходять один з одним, а потім після 23-х їм що, неможна їсти або неможна проводити час і досуг разом? Відповідьте, будь ласка, на це запитання. Дякую. Дякую. Складні питання, пов'язані з адаптивним карантином. І всі розумію і знають, що ми сьогодні знаходимося в умовах пандемії світової. ті заходи, які запроваджували, від жорстких обмежень в усій країні до адаптивного карантину сьогодні, вимагають від нас певних дій, певних рішень. санітарно-епідеміологічної служби, Головного державного санепідлікаря України, за рішенням Державної комісії ТЕБ і НС, місцевих комісій були прийняті рішення про часове обмеження роботи закладів харчування нічних клубів 23-ю годиною. Чому? До цього часу абсолютно достатньо часу, щоб повечеряти, після цього часу, ми робили дослідження, відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передачі коронавірусу. Результат. Після цієї заборони ви бачите чітку стабілізацію ситуації з ростом захворюваності на коронавірус. Тобто ті заходи адаптивного карантину, які і на державному, і на місцевих рівнях відбуваються, вони дають свій результат. На жаль, не відбувається падіння росту числа захворюваних, але останні тижні ситуація вже застабілізована. І це якраз важливі моменти. Тому я прошу бізнес з розумінням ставитись до цих заходів для того, щоб нам не приходилося думати і повертатись до таких повноцінних обмежень в Україні і запровадження повного карантину. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Герасимов Артур Володимирович, фракція політичної партії "Європейська солідарність".

Тільки що бюджетний комітет прийняв рішення про виділення додаткових 41 мільйона гривень клініці "Феофанія". Це в той час, коли в Черкасах помер лікар від COVID і два тижні його родина не може отримати обіцяну вами страховку за смерть інфікованого лікаря. Це в той час, коли лікарі не можуть отримати відповідні надбавки. Чи на здається вам, що це занадто, коли є спеціальна клініка, куди так і не почали можливість отримувати лікування прості українці, а тільки "слуги" і тільки міністри? І друге запитання. А ви знаєте, нещодавно Президента возили в Мукачеве хвалитися новим військовим містечком, яке побудувала попередня влада, так само, як і всі дороги, якими ви зараз хвалитесь, Стосовно виділення коштів на доплати лікарям, вони виділені і повністю в пакетах медичних послуг через НСЗУ розподіляються. Стосовно виділення коштів на відшкодування лікарям, які загинули внаслідок зараження коронавірусом під час виконання своїх обов'язків, урядом також виділені повністю кошти, розроблений порядок, переданий на місця, у відповідності до цього порядку місцева влада і керівники відповідних комунальних закладів зобов'язані оформляти невідкладно і негайно документацію, для того щоб люди і сім'ї медиків, які дійсно під час роботи отримали такі професійні захворювання або, не дай Боже, померли, мають отримувати відшкодування.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 При тушінні лісу десеенесниками, які приїхали на 2 години пізніше і будували деякі огорожі. Ми вимагаємо негайно відсторонення голови ДСНС Луганської області і повноти розслідування в Луганській області цієї страшної трагедії. Друге питання – це дистанційне навчання. В Луганській області на 90 відсотків не вистачає Інтернету. Яким чином будуть вчитися діти? Вже батьки бастують. Треба приймати заходи і негайно ваше втручання в це питання. І третє питання. Чому в 4 рази підняли для підприємств ціну на електроенергію, а хочете опустити альтернативні види енергії для інвесторів в 15 чи 20 відсотків. Поясніть, будь ласка. Перше. В Луганській області, дійсно, відбулася надзвичайна ситуація, природнє лихо. Але кримінальна справа покаже природу цієї надзвичайної ситуації. Протягом 3 годин від початку навіть з сусідніх областей були перекинуті відповідні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, військові включилися в допомогу невідкладно, також буквально протягом годин. І Державна служба, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій абсолютно героїчно рятували людей з вогню, абсолютно героїчно боролися, локалізували пожежу в найкоротші терміни. Там, дійсно, були підключені на найвищих рівнях всі керівники до цієї ситуації. Тому ті факти, про які ви розповідаєте, прошу дати звернення або порушуйте розслідування. Давайте подивимося разом, як все відбувалося, з'ясуємо правду.

Стосовно другого питання передам слово виконуючому обов'язків міністра освіти, Сергій Миколайович Шкарлет. Ага, заступник міністра освіти Гарбарук Ігор Миколайович присутній тут. Прошу прокоментувати другу частину запитання. Денис Анатолійович, перепрошую, уточніть, будь ласка, запитання. ШМИГАЛЬ Д.А. Народний депутат задавав питання, прошу на нього дати відповідь. ГАРБАРУК І.М. На сьогоднішній день Міністерство освіти робить все для того, щоб початок навчання відбувся саме 1 вересня. Тобто розроблено три концепції впровадження: жорсткій, м'який варіант Дякую. Будь ласка, народний депутат Пузійчук Андрій Вікторович, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Денис Анатолійович, процитую Президента Зеленського: "За ці роки чиновники набудували в будівельній галузі хмарочос зі схем і договорняків. Найбільшим джекпотом була видача дозволів у сфері містобудування". Це заява Зеленського у березні цього року, коли ви були міністром будівництва. А скажіть мені, будь ласка, а коли ви поламаєте ці договорняки? Ви знаєте, про що чують щодня родини, які не можуть отримати житло? Вони чують наступне: що "ми не можемо ввести в експлуатацію ваші квартири, бо ДАБІ вимагає хабара 5 доларів за кожен метр". Поясніть, будь ласка, глядачам, поясніть суспільству. Ви на нараді під вашим головуванням сказали, що ви особисто берете відповідальність за те, що відбувається в ДАБІ. Так ви берете особисту відповідальність за ці договорняки,

набудувала і далі продовжує те, що ви розказали. А ви зараз вимагаєте: "А ви, будь ласка, за тиждень поламайте все, що ми будували минулі роки". Отак ви задали мені питання. Ми це ламаємо і поламаємо. Більше того, я вам повідомляю, що повністю запущений оновлений реєстр, він відкритий, можете зараз зайти на нього, новий реєстр ДАБІ, який уже стоїть на серверах держави, який контролюється нашими державними спецслужбами. Сьогодні його неможливо змінити, він повністю публічний. Ви зараз, прямо в даний момент відкрийте його і подивіться, скільки об'єктів за тиждень уже внесено, близько тисячі: СС1, СС2 і СС3. Ті, з кого вимагають хабарі, або ті, хто хочуть давати хабарі, щоб домовитись, там, де без дозволу буде щось збудовано, це уже неможливо. Реєстр не надає цього, він відкритий і публічний. Це був перший крок нашої реформи. Другий крок. Комітет зареєстрував законопроект, який зареєстрований, який ми всіляко будемо підтримувати для того, щоб його винесли буквально на найближче засідання сесії. В цьому законопроекті спільна, спільна, велика робоча група, де всі учасники, "білі", прозорі учасники будівельного ринку, дали свої пропозиції, як має працювати дозвільна система у сфері будівництва. Дозволів на початку, на вході в принципі не має бути по концепції. Має бути так, як у всьому світі цивілізованому: прийняття в експлуатацію об'єктів, які безпечні для використання людьми. Ось це і є основа тої реформи, яка уже запроваджена і записана в законопроект. Тому абсолютно я особисту відповідальність несу, і ми цю реформу просуваємо, рухаємо, і завершимо ще в цьому році, так, як і обіцяли українцям. Дякую за ваше питання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Бондар Віктор Васильович, депутатська група "Партія За майбутнє".

Тому що зараз активно, ми бачили, прийняли Закон про вибори, вчора, і почали вже запроваджувати кримінальні схеми, як виграти на виборах. Я лише на прикладі міста Умані скажу, що от, наприклад, вчора заступник міського голови пані Кучер дала команду, щоб зробити так званий "соціальний паспорт", який не передбачений законом. І ходять по пенсіонерам всім і збирають дані, пропонують якісь блага, пільги. І я просив би, щоби МВС на цьому прикладі провело роботу роботу і дали оцінку, що ми можемо зробити. І друге питання по місту Умані. Все ж таки щоб в цьому році не проводити Рош га-Шана традиційне, щоби заборонити в'їзд хасидів, тому що 30 тисяч людей привезуть сюди COVID. І прохання це питання взяти на контроль. Я вже звертався, але… Дякую. Я почну з кінця вашого запитання: стосовно міста Умані. В нас ще є час, і ми, якщо хочете, за вашої участі проведемо відповідні комісії, і в тому числі Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де розглянемо це питання зі всіх сторін і приймемо абсолютно зважене рішення. Стосовно першої частини вашого питання, я його переадресую спочатку міністру соціальної політики Марині Володимирівні Лазебній, щоби уточнити, чи є така ситуація. А тоді, якщо це щось незаконне, тоді передамо вже Міністерству внутрішніх справ. Доброго дня, шановні народні депутати! Ми розберемося, яка там ситуація з соціальним паспортом в місті Умані і що вони там збирають, які дані. Насправді є законом передбачений захист персональних даних, і тому ми сьогодні розберемося і дамо тоді вам відповідь письмово. Дякую.

ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Шановний Прем'єр-міністре, ще тиждень назад під Офісом Президента шахтарі стукали касками. Ми з вами змогли частину питань врегулювати, шахтарі вийшли на роботу, але частина шахт так і не виведені з простою. Є ще питання по заборгованості по заробітній платі. Але в мене зараз питання найважливіше в даному випадку - відсутність соціального діалогу на рівні Міністерства енергетики. В даному випадку міністр енергетики пані Буславець змінила керівника гірничорятувальної служби, за якого заступилися всі трудові колективи, всі керівники вугільних підприємств, профспілки, 20 народних депутатів написали запит. Вона відмовляється сьогодні навіть зустрітися і говорити з ініціативною групою. Смоланов перевів 800 бійців гірничорятувальної служби з усією оперативно документацією з Донецька, з окупованої території, влаштував тут. Недофінансовується служба. І така поведінка міністра, вона заставляє сьогодні народних депутатів… Дякую за ваше питання. Дякую за вашу допомогу і співпрацю у питаннях вирішення проблем гірників. Ми дійсно, спільно з вами, вже далеко просунулися. Це один з перших періодів за останні роки, коли держава не боргує шахтарям заробітну плату. Стосовно роботи з міністерством і соціального діалогу. Ви знаєте, минулого тижня призначений, в тому числі і за погодженням з профспілками, заступник міністра з вугільної сфери, з вугільної галузі. Думаю, що у вас соціальний діалог має однозначно налагодитися, коли вже є професійна людина з галузі, яку рекомендували профспілки, стане легше. Стосовно гірничорятувальної служби. Контракт у керівника закінчився, він був звільнений у зв'язку з завершенням контракту. Давайте ми з вами проведемо розслідування, я буду ініціювати, того, що відбувалося за його керівництва. Там є факти, які в тому числі трудові колективи надали, по роботі цього керівника. Я вас запрошую провести спільно відповідне розслідування і потім прийняти об'єктивне рішення. Дякую. Дякую. Шановні колеги, час, відведений на "годину запитань до Уряду", вичерпаний. Я дякую пану Прем'єр-міністру, дякую шановним урядовцям. А ми повертаємося до нашої роботи. Шановні колеги, надійшло дві заяви про перерву із заміною на виступ та одна заява від двох фракцій про реальну перерву і зустріч голів депутатських фракцій та груп у кабінеті Голови Верховної Ради України. Я зараз даю один, другий виступ і після цього оголошую перерву на 30 хвилин. Рудик Кіра Олександрівна.

Доброго дня! Я Кіра Рудик, голова партії "Голос". Рік тому я залишила пост голови ІТ-компанії для того, щоб стати депутатом. Поруч зі мною мої колеги, кожен з яких є успішним і досвідченим у своїй справі. Ви знаєте, ми з тих, хто робить такий план на рік, а потім слідкує за його виконанням і обов'язково завжди аналізує підсумки. Ми прийшли до парламенту для того, щоб бути творцями, створювати правила і творити процеси, які будуть працювати. Ми прийшли, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину на благо нашої країни. Ми прийшли з великою надією і з великими планами. За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала. Ми побачили Президента, який соромиться сказати, що Росія – це агресор. Ми побачили людей, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами, що будь-який поганий закон можна гарно назвати - і його проголосують у турборежимі. Виходити на вулицю з фаєрами – це страшно, але ще страшніше, коли вбиває поліція. І день роботи депутата цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують. Ми прийшли захищати свободу і проводити реформи. Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею, брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання про державну мову, брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив. Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати - її потрібно змінювати, прийшов час її змінити. Партія "Голос" переходить в опозицію до існуючої влади. Наша надія, і ваша надія, тільки на нас самих. Дякую. І слава Україні! Депутатська група "За майбутнє" і депутатська група "Довіра" брали перерву. Шановні колеги! Хто від вас виступає? Поляков. Поляков Антон Едуардович. Поляков Антон, Чернігівщина, депутатська група політичної парії "За майбутнє". Дуже гарно спочатку допомагати "Слугам народу" проголосувати всі зашкварні закони, а потім йти до опозиції. Я офіційно звертаюся від імені своєї депутатської групи та від імені Чернігівщини до Прем'єр-міністра, до міністра енергетики, та до Комітету з питань енергетики та ЖКГ. Питання щодо "Смолинського торфобрикетного заводу". Це підприємство досі блокують, незаконно призначений директор "Чернігівторфу" заблокував рахунки цього підприємства, і воно не може відвантажувати свій товар. А це робочі місця, це енергонезалежність цілого регіону, це поклади торфу, понад на 100 років розвідані. Ці землі хочуть прибрати, завод попиляти, людей звільнити. Я прошу втрутитися Прем'єр-міністра у цю ситуацію - і нарешті виконати свою обіцянку навести там порядок. Також я звертаюся до міністра юстиції Малюськи з приводу тиску, який чиниться деякими депутатами та ним на ректора Чернігівської академії пенітенціарної служби. Це єдина в Україні академія та одна з найкращих в Європі, яка готує кадри до пенітенціарної служби. Це дуже потужний заклад. І ректор цієї академії пан Тогочинський, полковник Тогочинський, не займається жодною політичною діяльністю, це все брехня, і працює на благо Вітчизни. Просто деякі депутати поклали око на землі та бази цього потужного вищого навчального закладу. Також ми від імені всієї нашої депутатської групи "За майбутнє" ще раз звертаємося до пана Прем'єр-міністра розібратися з ситуацією. Пане Прем'єр-міністр! Прем'єр-міністр! Денис Анатолійович, до вас питання. Ще раз розібратися з ситуацією щодо розподілення соцеконому. Я не знаю, що там у вас за формула, але за цією формулою виходить, що у "слуг народу" якісні виборці на їх округах, а на всіх інших округах - неякісні виборці, і розподіляється весь соцеконом лише на округи "слуг народу". Дякую за увагу. Шановні колеги, надійшли заява, як я вже говорив, від фракції "Батьківщина" та фракції "Опозиційна платформа – За життя" про перерву. Оголошується перерва до 11:45.

Шановні колеги, ми зараз переходимо до проекту Постанови про утворення та ліквідацію районів (реєстраційний номер 3650). Будь ласка, підготуйтесь до роботи.

Корнієнко – з процедури. Олександре Сергійовичу! Мікрофон Корнієнка включіть. Карточка.

Ми не встигнемо до 12-ї пройти. Давайте я використаю свою можливість, да, робити те, що я повинен робити. Якщо ви хочете це поставити на голосування, я готовий. Ви заперечуєте, щоб розглянути постанову цю? Ні? Добре. Будь ласка, запрошую автора постанови до трибуни на виступ. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. 3736.

За-255 Рішення прийнято. До слова запрошується… Хто від авторів буде виступати? Геращенко? Колеги, та визначтеся, хто буде виступати. Геращенко Ірина Володимирівна. які представлені і в "Голосі", і в "Європейській солідарності", і пану Умєрову, і пану Чийгозу. Про що йдеться в цій постанові. Як ви знаєте, Путін і Російська Федерація провели незаконний референдум в окупованому… Не другою стороною, не іншою стороною, а Путіним в Криму, де по новій російській Конституції, яка не тільки обнуляє термін Президента Путіна і він буде ще Президентом Росії невизначений термін, але і значно ускладнення повернення Україні окупованого Росією Криму. Тому що в цій Конституції, закріпленій, йдуть норми, які ускладнюють насправді і для міжнародного співтовариства тепер невизнання окупації Криму. Більше того, минулого тижня Держдума Російської Федерації внесла зміни в першому читанні до Закону про тероризм, яким насправді вони намагаються ускладнити невизнання окупації незаконної Криму для іноземців. І там йде абсолютно драконівська ще й норма про вимогу Російської Федерації екстрадиції іноземців, якщо не визнається Крим. Тобто мова буде йти про кожного з нас, друзі. І насправді це може мати дуже серйозні наслідки, починаючи від червоних карток Інтерполу, які вони часто використовують як політиканство, і закінчуючи іншими історіями. Ми хочемо подякувати кримським татарам, які не брали участі, і українцям в Криму, в цьому сфальсифікованому референдумі. Але сьогодні ми маємо послати всьому світові ще раз сигнал, що Крим – це Україна, що Україна бореться за повернення Криму, що ми вимагаємо не просто не визнавати цього референдуму, а посилити санкції проти Російської Федерації щодо проведення незаконних референдумів, а також плебісцитів на окупованих нею територіях. Ми маємо посилити санкції проти Російської Федерації, і світ має… Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко Олександр Олександрович. Шановні колеги, у зв'язку з проведенням нелегітимного загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та у місті Севастополь існує потреба залучення міжнародного співтовариства для забезпечення невизнання результатів загальноросійського голосування в частині його проведення на території тимчасово окупованого Криму та припинення такої незаконної практики в майбутньому. Хочу звернути увагу на те, що згадане голосування по поправках до Конституції Російської Федерації має на меті легалізацію та закріплення у Конституції Російської Федерації незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також обмеження пріоритету міжнародного права на території Російської Федерації. Такі дії агресора не повинні залишатися без реакції міжнародного співтовариства. Враховуючи позицію Міністерства закордонних справ України, комітет на своєму засіданні одноголосно ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проект Постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі. Тож, шановні колеги, прошу підтримати рішення Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та ухвалити заяву Верховної Ради України. Дякую за увагу.

Веніславський Федір Володимирович. 11:51:35 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Шановна президія, шановні колеги, ця постанова на сьогоднішній день вона дійсно є вкрай необхідною, і її потрібно підтримати одноголосно. Тому що, дійсно, як було сказано попередніми доповідачами, Російська Федерація шляхом проведення на незаконно анексованій території України - на території Автономної Республіки Крим референдуму мала на меті якраз максимально легітимізувати свій статус на території Автономної Республіки Крим і визнати її через легітимізацію в Конституції саме невід'ємною складовою частиною Російської Федерації. Чому важливо підтримати цей законопроект, цю постанову? Тому що фактично тепер будь-які наші намагання відновити територіальну цілісність України, вони вимагатимуть реакції з боку міжнародної спільноти, яка також буде пов'язана референдумом. Фактично відбулася ще одна квазілегітимізація Автономної Республіки Крим в складі Російської Федерації. Тому ми повинні рішуче засудити цей референдум, ми повинні підтримати цю постанову і звернутися до парламентів іноземних держав з вимогою посилити санкції проти Російської Федерації за незаконну агресію проти суверенної держави Україна, проти порушення територіальної цілісності і державного суверенітету України. Я закликаю всіх народних депутатів, всіх фракцій одноголосно підтримати цю постанову і продемонструвати, що Україна стоїть міцно на позиції непорушності територіальної цілісності і невизнання, і ніколи не визнає незаконної анексії Автономної Республіки Крим. Дякую. Дякую, шановний пане Голово! Я дозволю собі не погодитися з попереднім виступаючим. Не відбулося ніякої легітимізації, відбулися абсолютно незаконні дії одної держави Ради Європи на території іншої держави Ради Європи. Ніякої легітимізації, нічого не відбулося. Крим - це українська територія. І будь-які дії країни-агресора Російської Федерації по прикриттю цього факту є абсолютно нікчемними з точки зору міжнародного права. Але ми зобов'язані про це говорити, ми зобов'язані про це нагадувати, тому що ми багато говоримо про Донбас, про Донецьк і Луганськ, і мало говоримо і мало діємо в частині Криму. Ми як парламент, Президент, Міністерство закордонних справ. Тому, звичайно, необхідно на цьому наголошувати. 1 липня на території Росії відбулося голосування, не референдум, колеги, а голосування за зміни до Конституції. На території українського Криму відбулися три одночасно нелегітимних дії. Перше. Це сам факт голосування на території Криму є нелегітимним абсолютно. Друге. В цьому голосуванні розглядалися два питання, в цьому голосуванні в змінах до Конституції вказувалося, що Крим нібито, я це слово підкреслюю, нібито є російським. Це абсолютно нелегітимна дія. І третє, що відбулося, - це голосування в змінах до Конституції зі спробую зазначити, що нібито не всі міжнародні зобов'язання діють на території Росії, зокрема на території Росії не завжди будуть діяти рішення Європейського суду з прав людини. Про це треба говорити. Треба говорити про кримських татар, які не приймали участь у голосуванні, які зараз потерпають від політичних репресій. І саме зараз того, щоб на них не розповсюджувалося рішення ЄСПЛ, і були прийняті ці зміни до Конституції. Тому прошу підтримати і проголосувати за постанову. Дякую. Федина Софія Романівна. Мустафа Джемілєв. Шановний Голово Дмитро Олександровичу, шановні колеги! Як відомо, народні депутати, перш ніж стати депутатами, давали присягу про те, що вони будуть відстоювати незалежність, суверенітет і цілісність України.

У цьому нас підтримує вся практично світова спільнота, всі міжнародні організації. Тим не менш, з метою колонізації захоплених територій Росія продовжує власну окупаційну політику в Криму. пропонованому вашій увазі проекті заяви Верховної Ради зараз йдеться про так званий загальноросійський референдум про внесення змін до Конституції Російської Федерації, проведений днями не тільки в самій Росії, але також на території окупованого Кримського півострова. Звертаю вашу увагу, шановні колеги, що змінами до Конституції Росія фактично намагається легалізувати анексію Криму, а також ці зміни передбачають, що заперечення законності приєднання Криму до Росії тягне за собою кримінальну відповідальність. Ми як народні депутати маємо чітко заявити, що будь-які референдуми або вибори, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, є незаконними та грубо порушують законодавство України і міжнародне право. Верховна Рада України має регулярно реагувати на міжнародну протиправну діяльність держави-агресора. Ми маємо надавати чіткий сигнал нашим стратегічним партнерам… На жаль. Шуфрич Нестор Іванович. Волошин Олег Анатолійович. Вибачте! Одну хвилинку! Ще хтось буде наполягати на виступах? Батенко, "Голос", Рахманін, "Довіра". 3 хвилини. І після цього голосуємо. Через 5 хвилин у нас голосування. Вони не продовжуються перед перервою. Будь ласка, виступайте. обговорюємо якусь дивну ситуацію. Як вже зазначив шановний представник "Батьківщини", з точки зору міжнародного права те, що відбулося останнім часом на території Криму, жодним чином не змінює його міжнародного статусу. Жодна міжнародна організація і жодна держава світу, які чітко стояли на тому, що Крим є частиною України, вони залишаються на тих самих позиціях. Але, не змінюючи нічого у формальному статусі, приймаючи цю постанову, ми не змінюємо нічого і в практичній площині. Що ми робимо для того, щоб мешканці Криму повернулися, і хотіли, головне, повернутися до України? Ми маємо сьогодні, замість цієї порожньої постанови і звернення до невідомо кого, звертатися до власних громадян в Криму, гарантувати їм їх мовні і культурні права, а не знищувати останні російськомовні школи в Україні. Чи ви вважаєте, що після того, як Крим повернеться до України, перше, що там відбудеться, – це переведення всієї освіти на українську мову? Ну, це ж просто нонсенс! Друге. Ми маємо займатися розвитком соціально-економічним України, щоб сьогодні рівень життя на підконтрольній Києву території не був нижчим, ніж на не підконтрольних Києву територіях. Хто захоче повертатися до країни, де всі жебракують? Хто захоче повертатися до країни, яка не має суверенітету? І я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання, тому що немає що відзначати, суверенітет відданий повністю зовнішньому управлінню. Країна, в якої немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом. Ви нічого не зробили для того, щоб жителі Криму хотіли сьогодні бути в Україні, щоб вони побачили, що тільки в Україні вони зможуть жити багатше, краще і що їх мовні і культурні права будуть захищені. Оці люди "профукали" Крим, оці люди без бою здали Крим, і сьогодні голосніше за інших кричать про його повернення. Ці зрадники, які мають сидіти у в'язниці на чолі з їх лідером Порошенком!

Шановні колеги, зараз буде перерва, потім будемо голосувати. Почекайте. Але я звертаюся до всіх в цій залі. Ми вчора з вами святкували річницю Декларації про державний суверенітет. І давайте в цьому залі ніколи не будуть підніматися питання, які хоч якось під сумнів будуть ставити незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність нашої держави. Дякую. Оголошую перерву до 12:30. Після цього три виступи - і голосуємо. Дякую. Ви всі одночасно виступати будете чи по черзі? Послідовно. Добре.

Шановні колеги, Батенко Тарас Іванович. Хто буде від "Довіри" виступати після цього? Бакунець. Від "Голосу"? Від "Голосу", хто буде виступати? Рахманін. Рахманін. Я сказав: Рахманін Сергій Іванович. Тарас Іванович Батенко. Шановні друзі! Шановна громада! Шановні українці! Щойно ми стали свідками плювка представника "п'ятої колони" в українському парламенті тисячолітню історію України. Плювок, який був здійснений в ім'я пам'яті мільйонів українців, які загинули борючись за незалежність України, які поневірялися по політичних таборах, по тюрмах, по психіатричних лікарнях, по чужинецьких землях. Фраза, що країна, у якої немає суверенітету, сказана народним депутатом України, представником окремої фракції в цій залі. І всі наші фракції і групи, які щойно вийшли до цієї трибуни, вимагаємо від Голови Верховної Ради України належної реакції, скерування відповідних запитів, листів в правоохоронні органи, і українське суспільство дасть належну оцінку, тому що такий депутат Верховної Ради не може носити це ім'я – народного обранця незалежної суверенної української держави. Слава Україні! Бакунець Павло Андрійович. були вивезені за далекі сибірські простори за те, аби на новому етапі життя наша з вами Україна отримала суверенність і незалежність. І ми не позволимо нікому посягати на суверенність нашої прекрасної, квітучої україномовної держави, горде ім'я якій – Україна. Сьогодні закликаю усіх нас підтримати дану постанову і тим доказати усій світовій спільноті про те, що і Крим, і вся Україна є разом незалежною прекрасною Україною. Слава Україні! РАХМАНІН С.І. Шановні колеги, один мій друг, який змушений був пару років жити в окупації в Криму, надіслав мені фотографію: на стіні будинку був намальований тризуб і було написано: "Тільки не забувайте нас". Ми не маємо права забувати про Крим ніколи. І ухвалення цієї постанови – це той мінімум, який ми можемо зробити. Насправді, ми як парламент маємо вимагати від усіх гілок влади більш активно згадувати про Крим. Ми мусимо створити альтернативний Мінську майданчик, де б питання повернення Криму звучало дуже голосно. Ми маємо добиватися того, щоб в міжнародних судах держава-окупант, держава-агресор постійно отримувала нагадування про те, що жодної провини не буде безкарно. Шановні друзі, в нас триває війна. Для тих, хто забув. І під час війни будь-який натяк на територіальну цілісність є злочином. А будь-хто, хто дозволяє собі подібні заяви, є ворогом. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Підготуйтесь до голосування.

Запросіть народних депутатів до зали. Підготуйтесь до голосування.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про схвалення проекту Постанови з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками, проекту Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по правках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі. Шановні колеги, почекайте, ще один момент. Ми не проголосували, тому що швидко виникло питання, не проголосували процедуру ad прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Я поставлю зараз її спочатку на голосування, а після цього вже голосування за постанову. Домовились? Ставлю спочатку на голосування пропозицію про застосування процедури ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.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

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-306 Рішення прийнято. Наступне питання… По фракціям покажіть. Наступне питання порядку денного Наступне питання порядку денного – це проект Постанови про утворення та ліквідацію районів (реєстраційний номер 3650). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. Я вже поставив на голосування. Ви виступите. Зараз буде обговорення, ваше буде право виступити. З процедури? Добре. 12:41:30 За-238 З процедури - Пузійчук. Але з процедури, а не політичний виступ.

Верховна Рада приймає більшістю голосів народних депутатів…" Так, "Постанови та інші акти Верховної Ради приймаються з дотриманням процедури, передбаченої для розгляду законопроектів у першому читанні з прийняттям їх у цілому, якщо Верховною Радою не прийнято іншого рішення". Наша фракція наполягає на тому, щоб ця Постанова голосувалася тільки за основу.

Шановний пане Голово Верховної Ради! Шановні народні депутати України! Реформа адміністративно-територіального устрою зробить управління країною більш дієвим та ефективним. Так, місцеве самоврядування має перейти від декларативного формату до фактичного, а територіальна організація влади наблизити країну до європейського вектору, про який ми так багато говоримо на всіх рівнях та якого прагне Україна. Наразі європейські партнери України позитивно оцінили і вітали рішення комітету про схвалення цієї Постанови. Деякі з вас, шановні народні депутати, брали участь в реалізації цієї реформи протягом останніх кількох років. Тож ви добре розумієте, який шлях пройдено та скільки обговорень та дискусій позаду. Проект Постанови Верховної Ради України про створення та ліквідацію районів розроблено відповідно до концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, реалізація якої здійснюється з 2014 року. Щодо базового рівня, то урядом ще 12 червня затверджено 1470 громад, тоді як питання оптимізації субрегіонального рівня – це компетенція парламенту. Хочу також підкреслити, що без формування територіальної основи громад і районів процес завершення децентралізації стане неможливим. Шановні народні депутати, нам з вами випала відповідальна місія створити нову систему адміністративно-територіального устрою України, яка відповідає сучасним вимогам та європейським стандартам. Цим рішенням ми відкриваємо для України можливості для завершення децентралізації і нові перспективи розвитку громад та регіонів. Отже, шановні народні депутати, для продовження реформи альтернативи цьому рішенню немає. Прошу вас підтримати проект Постанови про утворення та ліквідацію районів (№ 3650). Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується Безгін Віталій Юрійович, від комітету. Шановні народні депутати, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування на своїх засіданнях розглянув проект Постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів. Проектом постанови пропонується утворити в Автономній Республіці Крим 129 районів, ліквідувати 490 районів. Розглянувши розпорядження уряду щодо визначення адміністративних центрів, комітет рекомендує Верховній Раді, відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту проект Постанови про утворення та ліквідацію районів за наслідками розгляду прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Зокрема, комітет пропонує додатково до запропонованих урядом районів: у Вінницькій області - Жмеринський район, у Дніпропетровській - Синельниківський, у Закарпатській - Рахівський, У підсумку комітет пропонує утворити в Автономній Республіці Крим та областях 138 районів. У разі прийняття проекту постанови в цілому пропонуємо доручити комітету при підготовці відповідної постанови на підпис Голові Верховної Ради здійснити її техніко-юридичне доопрацювання, спільно з Головним науково-юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. Просимо підтримати.

Прошу передати слово Синютці Олегу.

Цей проект постанови – це вершина цинізму сьогоднішньої влади, влади, яка вже давно перестала не тільки слухати, але й чути людей. Ви своїми голосами тут, у парламенті, забрали можливість в обласних рад приймати рішення стосовно об'єднаних територіальних громад. Ви своєю абсолютною відсутністю будь-якого обговорення перестали чути людей і в себе в кабінетах приймаєте рішення стосовно майбутнього людей. Ви забрали в людей будь-які повноваження стосовно творення майбутнього країни. Ви творите цю країну під себе і для себе. Але я переконаний, що у вас нічого не вийде. Тому що ми думали, що безглуздості, яку ви творите тут, у цьому сесійному залі, може колись настати кінець, але цього цинізму, з яким ви хочете проголосувати це питання, напевно, не додумався би найбільш відвертий ворог України. Але я переконаний, що цьому також стане кінець-кінцем завершення. цим голосуванням розділиться, як і голосуванням про українську мову, розділиться не на старі і нові обличчя, а розділиться на проукраїнські і антиукраїнські сили. Я не знаю, де ви це побачили, напевно, заглядаючи в очі Путіну. Ви ламаєте дальше державні інституції, тому що це питання творення районів не дає відповіді, по-перше, які функції будуть цих районів; по-друге, яке фінансове підґрунтя в цих районів; по-третє, які люди прийдуть до влади. Я переконаний, що ви можете це проголосувати, але у жовтні місяці ця влада почне свій кінець, і вона буде знесена на наступних місцевих виборах, і це буде кінець цієї влади і… Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги, надзвичайно важливе питання зараз розглядаємо для всієї країни. По суті, зараз на десятиріччя закладається фундамент, які райони будуть в кожній області. З самого початку децентралізації, шість років назад, я казав: не морочте голову, передайте в райони гроші, хочете – давайте зробимо виборними посадами голів районних громад, і на тому крапка. Були би кошти, була би нормальна територія, і не переколотили би півкраїни. Я намагався, і думав, і сподівався, що "слуги народу" після цієї практики п'ятирічної вийдуть з цього процесу і зроблять нормальну децентралізацію, віддадуть кошти, сформують, перефоматують нормально ті райони, які були, дадуть спокій громадам, і дадуть, головне, їм можливість самим вибирати, кого бачити керівником. Пішли зворотнім шляхом – і громад настворили сотні, півтори тисячі, і на сьогоднішній день переколотили всі області з тими районами. Подивіться, яка боротьба! В кожній області боролися, скільки тих районів буде. Наша рідна Хмельниччина. Мене взагалі здивували від "Слуги народу". Ми, депутати Бондар, Герега, Лабазюк, боремося за те, щоб зберегти якомога більше районів. Єдина область, де депутати від "Слуги народу" боролися за те, щоб зменшити кількість районів, і зменшують до 3 районів. Такі міста, як Старокостянтинів, величезне, промислове, цікаве, військове, єдиний діючий аеродром в Хмельницькій області, не буде районним центром, бо "слуги народу" не бачать. Нетішин, Волочиськ, Дунаївці, Деражня, Летичів, Віньківці – всі ці центри районні, історичні просто втрачають свій статус районних адміністрацій, районних адміністративних центрів, перетворюються на маленьке село, маленьку громаду в розумінні "слуг народу". Люди добрі, що ви робите?! Зупиняйтеся в цих ваших псевдореформах. Хочете допомогти громадам – віддайте гроші і наводьте порядок, а ви робите бардак. Де майно залишиться? Райони ліквідовуєте, будинки культури...

Роман Лозинський, фракція "Голос". Друзі, завжди, кожного разу, коли ми говоримо про місцеве самоврядування, ми говоримо в першу чергу про фінансово незалежні та спроможні громади. І коли говоримо про райони, ми теж не повинні забувати про громади. Коли ми говоримо про області, ми теж повинні говорити в першу чергу про спроможність і захист громад. Що відбувалося з районами? Ми всі прекрасно розуміємо, що 490 районів - це спадщина комуністичних і радянських часів. Ми прекрасно розуміємо, як формувався цей рівень і що потрібно було реформувати. І те, що ми бачимо зараз, важливо зрозуміти, чому так відбувається і чому у нас немає консенсусу і абсолютної підтримки. Найперше. Нам обіцяли скасувати районні ради, "смотрящих" і тих, хто завжди будуть утискати громади. Вчора, голосуючи за Виборчий кодекс, районні ради будуть не 40-60 депутатів, а 80-120. Це наслідок децентралізації? Нам обіцяли ліквідувати районні державні адміністрації, "смотрящих" від Президента. Немає значення - якого. Що зробили? Залишили ці руки Офісу Президента в громадах. Нам обіцяли забезпечити всі ресурси на рівні громад, щоб, де ремонтувати і що ремонтувати вирішували люди. Що зробили? Лише в першому читанні проголосували зміни до Бюджетного кодексу. До другого читання ще все може змінитися. В такому вигляді підтримувати фракція "Голос" це не може. І, незважаючи на важливість децентралізації, в такому вигляді завершувати, коли дискусії по окремих межах і територіях: десь 7 районі, десь 4, і там, де менше районів значно більше населення, де забирають гроші і ставлять під ризик громад, - це фракція "Голос" підтримувати не може.

Дякую, шановний головуючий. Ви знаєте, вчора Верховна Рада України змогла продемонструвати, що вміє працювати заради національних інтересів. Я хочу подякувати всім, хто був причетний до прийняття нового кодексу Виборчого, а саме: Андрію Клочку, Аліні Загоруйко, Олександру Пузанову, Івану Крульку, Руслану Князевичу. Я вибачаюсь, я не знаю представників інших фракцій в робочій групі. Це дійсно фундаментальний документ, який сьогодні гарантує демократичні права наших громадян. І, ви знаєте, сьогодні я здивований. Що ж ви робите сьогодні, люди добрі, "слуги народу", что ж вы делаете?! Ви ж поклялися, що почнете з чого – з народовладдя, з народовластия, хто українською не розуміє. І я не можу зрозуміти, як ви сьогодні можете таку постанову підтримувати. Я вже не говорю про антиконституційність, я не говорю про те, що вона ставить під сумнів увесь виборчий процес, який ми вчора проголосували. Что вы делаете, люди добрые, я не могу понять? Ви знаєте, я вчора був дійсно вражений нашим урочистим засіданням. Згадайте, що говорили наші отцы-основатели. Я не можу не згадати виступ Леоніда Макаровича Кравчука, який сказав, що 16 липня, 30 років тому, в 1990 році вони взяли на себе сміливість і проголосували акт суверенітету нашої країни - чому? Тому що вони слухали народ України. А вони називались комуністами. Так ви, хто назвав себе "слугами" України, сьогодні боїтесь прийти до ваших господарів, тому що ви їх обдурили і дурите далі. А до лікарні треба буде 200 кілометрів їхати. Оце те, що ви зробили. Дякую за увагу.

Знаєте, коли зараз знаходишся в залі під час цього голосування, згадується один з класиків, який колись сказав, що є дві проблеми – "дураки и дороги". На жаль, 150 років пройшло – нічого не міняється. Я можу сказати, що сьогодні не просто закладається ядерний вибух під Україну, не просто буде розірвана країна на шматки, нічого спільного з децентралізацією це не має, це має пряме відношення до позбавлення людей всіх прав. Але я хочу вам просто повідомити, що вчора було 30 років Декларації про державний суверенітет і там згадувалася Конституція, так от те, що зараз робиться, порушує чотири статті Конституції і прямо протирічить рішенню Конституційного Суду від 2001 року. Я можу вам сказати, що якщо ви зараз цей злочин зробите, ми йдемо в Конституційний Суд, і ця вакханалія буде припинена. Звертаюся до мажоритарників не голосувати. Не здавайте країну і не зраджуйте її. "За майбутнє", Бондар виступав. А, "Довіра". Вибачте. "Довіра", Білозір Лариса Миколаївна. Шановні колеги, це голосування є важливим і вирішальним для місцевого самоврядування та реформи децентралізації. Ми вже проголосували 3614 гроші громадам. І ці громади, 1470 громад отримають такі ж самі повноваження і фінанси, як районні ради і як міста обласного значення. Сьогодні багато дуже стейкхолдерів. Це дуже таке заполітизоване Але якщо ми не проголосуємо ці райони, ми будемо мати хаос, тому що ЦВК буде змушена оголошувати в тих малих районах, тих, які сьогодні існують, 490 районів, вибори. І ми будемо мати пересікання взагалі повноважень і громад, і районів. Тому я прошу вас все ж таки підтримати цю постанову, яку підтримав наш профільний Комітет з організації влади, для того щоб завершити реформу децентралізації і провести на новій тероснові. Дякую. Дякую. Шановні колеги, підходили керівники депутатських фракцій і груп, будемо ще голосувати після цього два закони без обговорення, продовжую засідання на 15 хвилин. До слова запрошується Безгін Віталій Юрійович. Ми ще будемо голосувати без обговорення, якщо це буде без обговорення, оборонні закупівлі і зовнішню розвідку, правильно я розумію?

що є нічим не більшим, як фейками і спробами просто зберегти вплив місцевих феодалів. Насправді сама реформа наближає послуги для людей. І всі послуги, всі ресурси, в тому числі за рахунок змін до Бюджетного кодексу, ми спускаємо вниз, в громади. Умовно кажучи, бабуся, яка живе в будь-якому селі, для того, щоб отримати довідку, не те що не буде їхати в районний центр, вона буде отримувати її в центрі надання адміністративних послуг, який буде знаходитися у неї біля дому. Тому давайте не маніпулювати, давайте не перетворювати місцеве самоврядування в хаос, а просто завершимо реформу, яка триває вже 6 років. Прошу всіх підтримати і голосувати "за". голосування. Підготуйтесь до голосування. Завершимо питання - ви виступите з процедури. Я вам відповів: завершилося питання - виступите з процедури. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про утворення та ліквідацію районів (реєстраційний номер 3650). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-238 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. З процедури - Пузійчук. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, під час голосування цією постановою було порушено 9 статей Конституції, порушено статтю 112 Регламенту України, за якою народним депутатам матеріали повинні бути надані за 7 днів, а проект постанови з'явився тільки вчора. Наступне питання. Відповідно до статті 48 - рішення Верховної Ради: "У разі порушення встановленої цим Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проекту закону, постанови…" народний депутат звернувся до головуючого на пленарному засіданні з заявою про порушення цього Регламенту при розгляді голосування. Наша фракція буде подавати проект Постанови про скасування цієї постанови, яка прийнята з порушенням Регламенту та з порушенням 9 статей Конституції. ГОЛОВУЮЧИЙ. Проект постанови на проект постанови не подається. Ви як минулий перший заступник голови регламентного комітету повинні це непогано знати. Дякую вам. Ви не можете зареєструвати постанову про блокування постанови. Не можете ви заблокувати! Закон може. Почитайте Регламент, будь ласка. Дякую. Ставлю на голосування для прийняття… (не кричіть, будь ласка), для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про оборонні закупівлі (2398-д). Так ми домовлялись?

Ще раз, номер правки? Поставте її на підтвердження. Шановні колеги, щоб зекономити час, прошу поставити одну правку - це 638-а, - на підтвердження.

Про що це, скажіть, ви голова комітету. Олександр Михайлович, про що ця правка? 13:05:09

2014 року, № 47 , стаття 2051)": Пункт 15) частини першої статті 17 викласти у такій редакції: "зберігати, носити, використовувати та застосовувати військову та спеціальну техніку, боєприпаси, вогнепальну зброю і спеціальні засоби, засоби технічного та криптографічного захисту інформації, засоби спеціального зв'язку, а також товари подвійного використання, засоби індивідуального захисту, спеціальний (формений) одяг, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в порядку, передбачених законами та іншими нормативно-правовими актами України".

але я так розумію, що думку може бути змінена. Правильно я розумію? Ставлю цю правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати.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

оборонні закупівлі (реєстраційний номер 2398-д). Прошу підтримати та проголосувати. За-276 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання - це законопроект реєстраційний номер 2414-д "Про Службу зовнішньої розвідки". Правильно? До слова запрошується заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безугла Мар'яна Володимирівна.

За результатами обговорення комітет ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до частини другої статті 117 та частини шостої статті 118, пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради за результатами розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України (реєстраційний номер 2414-д), підготовленого комітетом до другого читання, прийняти його в другому читанні та в цілому. Колеги, це технічний законопроект, основний про розвідку ми будемо розглядати на позачерговому засіданні. Тобто, я правильно розумію, ми ставимо для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками? Шановні колеги, от дивіться, була домовленість про те, що ми заходимо в цей законопроект без правок, так? Стоїть людина зараз і каже - правки. В мене питання до голів фракцій, які підходили… (Шум у залі) Ви якщо домовлялися… Це закон про зовнішню службу розвідки. У вас до нього правки?

А де ваші правки? Шановний пане Бурміч, номер правки своєї скажіть, будь ласка. Ні, почекайте, Давид Георгійович, відійдіть, я не бачу народного депутата. Анатолій Петрович, скажіть, будь ласка, яка ваша правка? Шановні народні депутати! Пане Бурміч! Пане Бурміч, скажіть мені хоча б одну свою правку в цьому законі!

Зовнішня розвідка. Цей законопроект взагалі, якщо хтось читав, він на одну сторіночку, але там є дуже суттєві моменти. Перше. Вона виводиться взагалі з-під з-під виконавчої влади України. Її роблять незалежною, так, як НАБУ. Це не може так бути, не може бути самостійний орган державної влади бути самостійно, не під законодавчою гілкою влади, не під виконавчою, не під судовою. Що ми робимо? Це перше. І друге. Це ця поправка. Ми хочемо з розвідки зробити НАБУ, потім будемо думати, на кого вона працює. Це перша... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 6 Бурміча. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-49 Рішення не прийнято. Правка номер 16, Бурміч. 13:12:54 БУРМІЧ А.П. Правка номер 16, вона стосується того, що зовнішня розвідка наша буде створювати територіальні свої структури, в обласні і таке інше. Це не можна допускати, чому? Тому що вона повинна працювати і ззовні. Це вже було у нас до того, до 2005 року, і це було скасовано. Для цього построїли, будівлю у лісі, щоб їх ніхто не бачив. Як може розвідка зовнішня працювати по території України? Є розвідка з території України, то вона у нас існує. Це радіорозвідка, це кіберрозвідка. І я прошу не плутати розвідку з території розвідку по території України. Це зовсім інші завдання, це принципові завдання. З нас будуть сміятися, не робіть цього! ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 16 народного депутата Бурміча. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування, для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України (реєстраційний номер 2414-д). Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. 13:15. Переходимо до розгляду Але, шановні колеги, почекайте, не розходьтесь. Ми сьогодні закриваємо сесію. Тому прошу всіх народних депутатів без десяти два повернутися на свої робочі місця, щоб ми закрили сесію, як це необхідно у Верховній Раді України. Олена Костянтинівна Кондратюк. до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування – 74; до керівників підприємств, установ і організацій розташованих на території України незалежно від їх підпорядкування і форм власності – 4. Отже, запити народних депутатів. Арсенія Пушкаренка до Генерального прокурора щодо необхідності передачі до Офісу Генерального прокурора кримінального провадження для його повного, всебічного вивчення та неупередженого розгляду, та розслідування у зв'язку з наявним конфліктом інтересів. Єлізавети Богуцької до заступника міністра охорони здоров'я - Головного державного санітарного лікаря України щодо надання статистичних даних про смертність за іншими захворюваннями за весь період боротьби з епідемією коронавірусу в Україні. Єлізавети Богуцької до заступника міністра охорони здоров'я - Головного державного санітарного лікаря України щодо надання статистичних даних про спалах коронавірусної хвороби СOVID-19 після відвідування церков та інших релігійних установ під час святкування Великодня 19 квітня 20-го року. Єлізавети Богуцької до заступника міністра охорони здоров'я - Головного державного санітарного лікаря України щодо причин, якими обумовили заборону на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон. Єлізавети Богуцької до заступника міністра охорони здоров'я - Головного державного санітарного лікаря України щодо перепрофілювання лікарень в межах боротьби з коронавірусною хворобою СOVID-19. Єлізавети Богуцької до заступника міністра охорони здоров'я - Головного державного санітарного лікаря України щодо надання інформації про кількість завезених в Україну засобів захисту від СOVID-19.

Єлізавети Богуцької до заступника міністра охорони здоров'я - Головного державного санітарного лікаря України щодо надання інформації про доказову морфологічну базу, яка підтверджує специфічний патоморфоз коронавірусної інфекції СOVID-19. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Державної аудиторської служби України щодо необхідності всебічної перевірки фактів можливого порушення законодавства на Комунальному некомерційному підприємстві "Обласний центр онкології". Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Кабінету Міністрів України щодо вжиття дієвих заходів, спрямованих на стабілізацію та поліпшення екологічної ситуації у місті Білгород-Дністровський. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання надання у користування майна закладів освіти. Володимира Крейденка до голови Національної поліції України, Генерального прокурора щодо підстав перебування громадянина Російської Федерації на території України та отримання ним громадянства України. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України про негативні наслідки відсутності фінансування коштів на окремі види страхових виплат в період карантину у зв'язку із дією норм Закону №553-ІХ. Михайла Цимбалюка до Прем'єр-міністра України щодо фінансування Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки. Володимира Іванова до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України, голови правління Пенсійного фонду України про неприпустимість обмеження або скасування пільг для ветеранів війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Володимира Іванова до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України, віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, міністра фінансів України щодо необхідності збільшення обсягу фінансування заходів з надання тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. Володимира Іванова до міністра охорони здоров'я України, тимчасово виконуючої обов'язки голови Національної служби здоров'я України щодо проблемних питань можливої оптимізації закладів охорони здоров'я Херсонської області, що виникли внаслідок запровадження з 1 квітня 2020 року другого етапу медичної реформи. Ольги Василевської-Смаглюк до міністра внутрішніх справ України про вжиття заходів щодо поновлення громадянства Сергія Василевського. Максима Дирдіна до голови Національної поліції України щодо перевірки діяльності керівництва Первомайської міської ради Миколаївської області та перевірки діяльності автомобільної газозаправної станції у місті Первомайськ Миколаївської області. Дмитра Чорного до Прем'єр-міністра України, голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо законності реєстрації земельної ділянки на підставі технічної документації, дозвіл на розробку та затвердження якої Дніпровською селищною радою Дніпропетровської області не надавався. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення фінансування капітального ремонту автомобільної дороги Десантне-Мирне. Олексія Жмеренецького до виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань, Генерального прокурора щодо можливого сфабрикованого кримінального провадження відносно ТОВ "УКРАВТОНОМГАЗ". Олексія Жмеренецького до Прем'єр-міністра України щодо ситуації, яка склалася з приводу заборгованості ДП "НАЕК "Енергоатом" перед підприємствами. Михайла Ананченка до міністра внутрішніх справ України щодо можливих шахрайських дій зі сторони засновників та учасників ТОВ "Полтавамолпрод". Ігоря Васильєва до голови Національної поліції України, Генерального прокурора щодо необхідності вжиття заходів. Романа Каптєлова до Генерального прокурора, виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань, Директора Національного антикорупційного бюро України щодо проведення перевірки посадових осіб управління архітектури в місті Першотравенськ Дніпропетровської області. Романа Каптєлова до голови Державної аудиторської служби України, виконувача обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України про забезпечення проведення перевірки будівництва культурно-спортивного центру по вулиці Багата, 22а в селі Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Марії Іонової до голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району щодо надання додаткової інформації з реконструкції скверу Театрального у місті Запоріжжя. Марії Іонової до виконуючого обов'язки директора комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" щодо надання додаткової інформації з будівництва об'єктів КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя". Олександра Куницького до Прем'єр-міністра України щодо накладення догани на в.о. голови Державної митної служби Муратова І.М. за неналежне виконання обов'язків покладених на нього законодавством при розгляді депутатського звернення. Олександра Куницького до Прем'єр-міністра України щодо приведення діяльності та нормативно-правових актів у відповідність з вимогами Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію". Групи народних депутатів (Павленка, Синютки та інших. Всього 11 депутатів) до Керівника Офісу Президента України, тимчасово виконуючого обов'язки керівника Державного управління справами щодо надання інформації про використання коштів державного бюджету на забезпечення проживання високопосадовців чи інших Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення засобами пожежної сигналізації закладів освіти України. Ярослава Дубневича до Прем'єр-міністра України щодо надання неналежної/неповної інформації на депутатський запит "Щодо вирішення питання фінансування незавершеного будівництва об'єктів соціальної інфраструктури". Ярослава Дубневича до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області. Олеся Довгого до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо необхідності перегляду тарифу на оплату послуг транспортування та розподіл природного газу. В'ячеслава Медяника до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра енергетики України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо відновлення газопостачання до житлового будинку №39а по вулиці Василя Жуковського в місті Дніпрі. Сергія Мандзія до Прем'єр-міністра України щодо необхідності виділення додаткових коштів для проведення капітального ремонту покрівлі дитячого відділення КНП "Старокостянтинівська центральна районна лікарня". Сергія Мандзія до міністра культури та інформаційної політики України щодо виділення державного фінансування на відновлення низки об'єктів історії та культури Хмельниччини. Владислава Бородіна до Прем'єр-міністра України, голови правління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта" щодо розгляду питання відновлення роботи відділення "Ощадбанк" та збільшення штату працівників у відділенні "Укрпошта" в селищі Меліоративне Дніпропетровської області. Михайла Бондаря до Голови Служби безпеки України щодо перевірки майбутніх студентів з непідконтрольних територій на участь у молодіжних організаціях бойовиків перед вступом до українських вищих навчальних закладів. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Кабінету Міністрів України стосовно можливого неправомірного втручання в господарську діяльність товариства з обмеженою відповідальністю "Озерне 2012", яке знаходиться у місті Кілія Одеської області. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Кабінету Міністрів України стосовно діяльності Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства України. Віктора Медведчука та Рената Кузьміна до міністра оборони України щодо кількості загиблих, поранених, зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ під час проведення АТО/ООС. Ірини Констанкевич до міністра соціальної політики України, Прем'єр-міністра України щодо неналежного забезпечення прав дітей з інвалідністю на фізичну реабілітацію за державні кошти. Ірини Констанкевич до міністра культури та інформаційної політики України, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо оголошення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення конкурсів на отримання ліцензій на мовлення на вільних місцевих (регіональних) каналах мовлення багатоканальної мережі МХ-5 стандарту DVB-T2 у місті Бродах Львівської області, містах Вараші та Дубровиці Рівненської області. Олега Колєва до Одеського міського голови щодо проведення капітального ремонту та захисту прав і законних інтересів мешканців будинку по вул. Сквер Гамова, 17, м. Одеси. Олега Колєва до Одеського міського голови щодо стихійного ринку на вулиці Академіка Філатова перед площею Бориса Дерев'янка в місті Одесі. В'ячеслава Медяника до міністра соціальної політики України, міністра внутрішніх справ України щодо розміру вартості харчування дітей у Державній установі "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №271 (місто Дніпро) Національної поліції України". Максима Заремського до Прем'єр-міністра України щодо сприяння у виділенні коштів на будівництво нової пожежно-рятувальної частини в місті Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької області. Максима Заремського до Прем'єр-міністра України, голови Державного агентства водних ресурсів України, Генерального директора акціонерного товариства "Укргазвидобування" щодо надання допомоги у вирішенні спірного питання по проведенні руслорегулюючих робіт та підключення до газопостачання жителів Кіцманського та Вижницького районів Чернівецької області, які внаслідок червневого паводка, що мав місце на території області, а також пошкодження газотранспортних систем, по даний час залишаються без газопостачання. Андрія Клочка до Генерального прокурора стосовно незадоволення відповіддю на депутатське звернення щодо неналежного розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактом незаконної вирубки та викрадення ділової деревини породи дуб, вартістю 1 мільйон 742 тисячі гривень. Михайла Бондаря до голови Радехівської міської об’єднаної територіальної громади щодо відновлення водопостачання будинку за адресою: місто Радехів, Львівська область, вулиця Смаль – Стоцького, 17. Ігоря Колихаєва до Прем'єр-міністра України щодо неналежного виконання посадових обов'язків державними службовцями, які не вжили жодних заходів, для відновлення прав територіальних громад Херсонської області. Ігоря Колихаєва до міністра захисту довкілля та природних ресурсів України стосовно продовження фінансування реконструкції очисних споруд в місті Берислав. Олега Колєва до Одеського міського голови щодо продажу спиртних напоїв та порушення громадського порядку в МАФах, розміщених на вулицях Варненська, 16/4 та Івана та Юрія Лип, 39, міста Одеси. Романа Сохи та Сергія Штепи до Запорізького міського голови щодо необхідності термінового вирішення інфраструктурних, житлово-комунальних, соціально-побутових проблем запоріжців. Тараса Батенка до міністра закордонних справ України щодо захисту прав людини і основних свобод громадянки України. Тараса Батенка до тимчасово виконуючого обов'язки до тимчасово виконуючого обов'язки міністра освіти і науки України, міністра оборони України щодо недопустимості примусового і передчасного призову громадян України віком 18-19 років у 2020 році. Групи народних депутатів (Фролова, Дубнова та інших, всього 6 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо необхідності термінового відновлення права малих та середніх підприємців-аграріїв-позичальників отримувати компенсації на здешевлення кредитної ставки у декількох банках та внесення відповідних змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затверджених постановою Уряду від 29 квітня 2015 року № 300. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо погіршення життєвих умов українських домогосподарств. Володимира Арешонкова до виконувача обов'язків начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо ситуації з виготовленням деревного вугілля на Житомирщині. Володимира Арешонкова до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо ремонту дороги між селами Лучанківського старостинського округу Овруцького району Житомирщини. Дмитра Нальотова до голови комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація №2" Полтавської міської ради щодо надання інформації про житловий фонд м. Полтава, якому КП "ЖЕО №2" надає послуги з обслуговування. Галини Васильченко до Генерального прокурора щодо надання інформації про причини систематичного не реагування органів прокуратури на депутатські звернення. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Державної служби України з питань праці стосовно вжиття дієвих заходів для захисту трудових прав працівників Долинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня Білгород-Дністровського району Одеської області. Групи народних депутатів (Швеця, Яременка та інших, всього 11 депутатів) до Київського міського голови щодо викупу для суспільних потреб земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі міста Києва. Шановні народні депутати, час на оголошення запитів вичерпаний. Будь ласка, запишіться на виступи у "Різному".

Марчук Ігор Петрович. Доброго дня! Заремський Максим, фракція "Слуга народу", 202 округ, Чернівецька область. Сьогодні у своєму виступі я хочу звернути увагу на ті проблемні питання, які потребують першочергового рішення. Це, зокрема, продовження заходів щодо ліквідації наслідків повеневої ситуації, що мала місце у червні місяці та завдала значних збитків по структурі краю та багатьом приватним домогосподарствам, продовжувати дії щодо додаткового виділення коштів та ще більше вживатиму дій щодо вивчення та контролю, куди ці гроші були направлені, де використані та які фірми проводили роботу, в якій формі вони здали ці об'єкти, сам особисто їх огляну. Потрібно залишати практику, що в такій ситуації, як це сталося, застають ті моменти, коли вже зробити щось для зменшення негативних наслідків стає неможливо. Потрібно вводити практику запобігання та бути готовими, оскільки все частіше повенева ситуація наносить збитків та показує стан об'єктів, які мали би бути готовими та забезпечувати захист населення територій від шкідливої дії води. Також окремо хочу наголосити, що місцевими органами мають бути передбачені кошти в резервних фондах і цілеспрямовано та обов'язково мають використовуватися в повному об'ємі, щоб не повторилася ситуація, як з колишнім керівництвом Чернівецької обласної державної адміністрації: з незрозумілих для мене причин кошти з такого фонду не виділились у повному обсязі в надзвичайній ситуації, що мала місце в Сторожинецькому районі. Такого більше не буде, і кожен буде нести ту відповідальність, яку заслуговує. І на це я звертаю увагу кожного, хто зараз виконує функцію державного управління. Також направив відповідний депутатський запит щодо вивчення дій, що мають місце з відновлюванням газопостачання у Вижницькому районі. Більше трьох тижнів люди залишаються без газопостачання. Кожен повинен виконувати свою роботу і не створювати незрозумілих ситуацій та незручностей для людей. Проблемою є також незаконна вирубка лісу – ситуація, яка болить всіх небайдужих до екології людей. Вживатиму всіх кроків, щоб, хто причетний до цього, відповів за свої протиправні дії та завдану шкоду. Вже зараз розпочалися перевірки природних парків на території округу щодо незаконних вирубок лісу. Але кажу, що це тільки початок, і далі буде. Продовжується робота щодо відновлення інфраструктури краю, залучення інвестицій, розвитку туризму та спорту. Цьому буде сприяти відкриття пунктів пропуску в Сторожинецькому та Путильському районах, а також відновлення дорожнього покриття по округу. Радує також, що будівництво мосту у Розтоках Путильського району переходить на завершальний етап, що забезпечить якісне сполучення та безпечний переїзд. Наголошую, що тільки від дій кожного керівника різного рівня залежить забезпечення якісного життя людей на окрузі. По вищезазначених та інших напрямках направлені відповідні депутатські запити та звернення для реагування та контролю. Дякую. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, завершується наша третя сесія роботи Верховної Ради дев'ятого скликання. Ви знаєте, хотілося б згадати щось таке, що людям допоможе. На жаль, не можу, от вибачте, не можу. Закон про продаж землі – люди його проклянуть.

можна буде і померти, і воскреснути, і знову померти. Середня відстань до лікарні після вашого голосування сьогоднішнього – біля 200 кілометрів, а то і, кажуть, 217, порахували вже мудрі люди. Ну як так можна ставитися до людей? Народовладдя, люди ж просили вас їх чути. А хіба ви їх чуєте? Ви про них забули, щоб не сказати "забили". Тому, шановні друзі, у мене великий сумнів і розчарування з приводу результатів роботи цієї сесії. На що ми витратили тижні роботи? На фішки, щоб по карманам їх не тибрити, на казино, на гральний бізнес, в той час коли могли дискутувати з приводу підняття пенсій і зарплат. А ви що робите? Під тиском нашої опозиційної партії "Опозиційна платформа – За життя" ми таки заблокували закон, який був винесений на позачергову сесію, щоб збільшити виплати окремим представникам в спостережних радах і чиновникам. В умовах COVID 5 мільярдів на дороги. Люди добрі, та у нас нема ні техніки, ні фахівців, ні бітуму, там зараз все розкрадають. За ці гроші можна було б побудувати, зв'язати Львів з Харковом це було би єднання України, - автобаном. А не розкрадання грошей, виділених на дороги. А за ці гроші можна було б підняти пенсію до 4 тисяч гривень. Чим запам'яталось? Розпродажем землі, казино. Все завгодно, тільки не те, що для людей. Щоб заплатити 4 мільярда гривень з казино, 40 мільярдів наші громадяни мають програти. 40 мільярдів! Це пріоритет національної політики? Ганьба і сором! Просто стыдно! Тому, ви знаєте, вже без надії я чекаю чергову сесію. Але хочеться, щоб ви всі все ж таки… Я ще раз процитую слова нашого першого Президента, депутата Верховної Ради першого скликання Леоніда Макаровича Кравчука: добились и выбрали независимость, тому що людей слухали". Слухайте людей.! Хоча вам вже це запізно. Дякую за увагу. Дякую. Шановна президія! Шановні народні депутати! Шановні слухачі, виборці! Я хотів би звернути вашу увагу і наших колег щодо того, що в нас країна погрузилась в економічний і соціальний колапс. Я чому вирішив до вас сьогодні звернутися? Тому що ми сьогодні підводимо риску під результатами діяльності в тому числі нас як представників народу і людей, які делегували свої голоси за Кабінет Міністрів. Я вимушений констатувати той факт, що, отримавши економіку країни рік назад з номінальним зростанням основних макроекономічних показників, Україна суттєво провалюється фактично у всіх параметрах. Наприклад, ми маємо суттєве падіння валового внутрішнього продукту на 5,9 Причиною цьому є падіння промислового виробництва на 8,7 відсотки. Ще причиною цього є падіння експорту уже на 6,5 І так далі, і так далі, і так далі. Наслідком цих речей є невиконання бюджету на 38 мільярдів гривень за підсумками п'яти місяців 2020 року. Всі ці речі, комплекс факторів економічних призводять до падіння соціальних параметрів. Наприклад, ми маємо де-юре зростання і де-факто зростання вартості комунальних платежів. Якщо у нас імпортна ціна газу ніби і знижується, але ми дивимося дані Держстату, офіційні дані комунальних платежів:

Тобто ми маємо фактично у півтора рази більшу платіжку, хоча, по логіці речей, економічні підстави є для того, щоб наші параметри знижувалися. І у нас навіть тариф, ціна на газ знижується. Тому ось, в чому є проблеми, які фактично призводять до падіння реальних доходів і зменшення купівельної спроможності населення. На що я хотів би звернути увагу на наступну сесію, в якій мають бути першочергові питання. Безумовно, комплексні, структурні економічні реформи, які стимулюватимуть комплексну модернізацію усіх сфер життєдіяльності країни. Ми маємо стимулювати технологічний розвиток, тому що в умовах зростаючої глобальної конкурентної боротьби відсутність технологічних новацій буде призводити до втрати конкурентоспроможності, до падіння експорту. А, значить, те, про що я казав - зменшення обсягів промислового виробництва, відрахувань ЄСВ і так далі, - це буде призводити до зменшення, і навіть тієї ж самої пенсії. Насправді з 1 липня цього року підвищили ніби пенсію: плюс 74 гривні. Однак це лише мінімальна пенсія. Ті, хто мають трошки більше, цього навіть не відчули і не побачили. Тому ми наполягаємо на зміні економічного курсу як зростання бази для підвищення соціальних стандартів. Дякую. Цимбалюк. Власенко Сергій, прошу. Прошу, пане Сергію Власенко. Ласкаво просимо. Дякую. Шановні колеги, сьогодні одним із останніх рішень Верховної Ради перед закриттям чергової сесії ми проголосували проект Постанови про утворення та ліквідацію районів (номер 3650). Ця постанова має очевидні ознаки неконституційності, але це нікого не хвилює. Проголосували - і проголосували. Я розумію, що район – це не квартал, а квартал – це не район. Тому всім було байдуже - і проголосували. Але в мене виникає низка практичних питань. А скажіть, будь ласка, шановні панове, які проголосували за цей проект постанови, а як цей проект постанови співвідноситься із продовженням медичної реформи, яку ви так і не здатні були скасувати за майже півтора року діяльності цієї Верховної Ради? А як цей проект постанови співвідноситься із продовженням вами освітньої реформи? А скажіть, будь ласка, а як цей проект постанови співвідноситься із діяльністю судів на території нових районів? А скажіть, будь ласка, а що буде через один день після публікації цієї постанови із трьома четвертими судів, які знаходяться на території цих районів? Ну, припустимо, об'єднали три райони в один. Три районних суди. Залишається один. А що відбувається з іншими двома? Їх ліквідовують? Їх об'єднують? Як передавати справи? Як слухати справи? Що відбувається з тими справами, які перебувають в процесі розгляду? Хто над цим думав? Чи важливо було прийняти законопроект, просто щоб його прийняти, щоб убезпечити або забезпечити собі трошки більший результат на місцевих виборах? Так давайте про це скажемо чесно, що лише заради цього ця постанова і приймалася. Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" буде готувати конституційне подання щодо неконституційності цієї постанови. Ще раз підкреслю, зазначений нормативний акт не відповідає низці статей Конституції України. До речі, під час розгляду цього питання шановний пан Голова Верховної Ради порушив Регламент і не надав слово з процедури. Хоча я хотів одного єдиного, я хотів запропонувати опублікувати у "Голосі України" список всіх тих ліквідаторів районів, або я би сказав, "убивць" районів, які сьогодні за це проголосували. Щоб кожний громадянин України знав, особливо по відношенню до мажоритарних депутатів, хто саме "вбивав" райони, хто саме створював хаос в сфері державного управління на місцевому рівні, хто саме створював хаос в судовій системі, хто саме створював, продовжував створювати хаос в системі медицини і освіти. На жаль, лише такими рішеннями ми запам'ятали цю сесію. Майже жодного рішення, яке б приймалося на користь людей. Дякую. Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра". Шановні колеги, прошу звернути вашу увагу на стан речей в одному із найбільших заводів Луганщини - "Зоря". Цей завод завжди мав стратегічне значення для міста Рубіжного та Луганської області в цілому. За підтримки заводу відбулося будівництво житла. Підприємство надавало робочі місця тисячам людей, дозволяло регіону стрімко розвиватися та мати серйозну економічну базу. Дане підприємство підпорядковується Державному концерну "Укроборонпром". Але зараз цей гігант перебуває у жахливому стані. Помилки керівництва чи навмисні злочині дії призвели до майже повного знищення державного заводу. Жахає неефективна управлінська політика. Видатки на оплату праці складають понад 1,5 мільйона гривень - це 60 відсотків від обсягу загального розміру видатків. Більше того, основним джерелом доходу "Зорі" є надання послуг охорони вантажів. Договір був укладено між ним та ТОВ НВП "Зоря". Але цей договір охорони був укладений на абсолютно невигідних для підприємства умовах. Крім того, через недбале, а, можливо, і злочинне, керівництво підприємством завод стрімко втрачає власний капітал. Лише за 2015 рік "Зоря" втратила понад 60 відсотків власного капіталу. Прошу звернути на це керівництво концерну "Укроборонпром". Ми вимагаємо правоохоронні органи негайно звернути увагу на діяльність цього підприємства. Порушене за моєю ініціативою і заявою Головним слідчим управлінням кримінальне провадження було безпідставно направлено вмирати до слідчого підрозділу міста Рубіжного. Команда Шахова, Луганщина, вимагає провести детальний аудит діяльності підприємства, який і покаже масштаби зловживань та недбальство керівництва "Зорі". Я вважаю, і вважає вся Луганщина, що доведення до банкрутства заводу, який забезпечував розвиток цілого регіону – злочин проти народу України, і він має бути розслідуваний, а винні покарані. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра".

Шановні колеги, шановні глядачі, завершуємо ми роботу чергової сесії, і бачимо, що чим далі, тим більше пристрастей вирує в залі при прийнятті рішень, йдуть звинувачення на адресу один одного, що той не розуміє, як треба будувати життя, а той більш патріотичний. Хочу нагадати, що, скажімо, основні дискусії, які сьогодні точились навколо продовження або завершення десь там на останньому етапі реформи децентралізації, вони були пов'язані не з тим, що шановні колеги мої категорично заперечують сам факт проведення реформи, яка шукає найбільш оптимальну модель управління територіями, ні, не про це мова. А мова про те, що при прийнятті любого рішення повинна витримуватись система і логіка. А от коли це порушується, тоді виникають непорозуміння, тоді десь не розуміють і люди, і тим більше виникають протиріччя між нами, народними депутати. І простий приклад оцих районів, які голосували сьогодні. Якби в свій час, а по реформі було заплановано, що ми одночасно маємо створювати об'єднані громади, ліквідовувати і прибирати райони, проводити повну модернізацію роботи державних адміністрацій, передаємо основні повноваження в повному обсязі на ОТГ, от тоді воно виглядає логічно і не дублює іноді одне інше. Тому саме про це говорили сьогодні мої шановні колеги. Але, з іншого боку, не потрібно і перебільшувати роль того, що сьогодні відбулося. Ніякої трагедії в тому, що райони будуть укрупнені, не відбудеться. Громадяни, на жаль, при такій системі фінансування не отримають значної якоїсь різниці. Але ми маємо працювати системно саме над тими реформами, які були започатковані. І я підтримую колег: давайте системно працювати над медичною реформою, тому що сьогодні ми не врегулювали ці питання. А зараз у нас пауза в роботі, з осені – вибори, і у нас знову затягнеться це питання. Аналогічно потребує вдосконалення система освіти, особливо після переходу на 12-річне навчання, навчальні заклади нового типу і таке інше. Тому, шановні колеги, давайте з осені сконцентруємося над системною спільною роботою, над завершенням або продовженням тих реформ, які були підтримані більшістю і громадян України, і в цій сесійній залі.

прошу 3 хвилини вашої уваги, тому що я буду говорити про ті речі, які стосуються всіх нас, і в незалежності від політичної партії, тому що це питання миру і війни. І як би нам не хотілось, ми не можемо закривати очі на те, що відбувається на фронті, практично щодня гинуть українці і десятки поранених, в госпіталях тихо помирають наші українські воїни. Це громадяни України, це наші з вами виборці. І сьогодні тільки 17 липня, а кількість смертей вже зрівнялася з втратами за червень. На фронті відбувається очевидна ескалація бойових дій. Декілька днів назад бойовики вкотре порушили усі моральні та гуманітарні норми, обстрілявши із засідки поблизу селища Зайцеве наших військових, які здійснювали попередньо домовлену евакуацію тіла загиблого нашого військового. Підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що проросійські бойовики навіть не збираються дотримуватись міжнародно-правових гуманітарних норма. запізніла реакція Президента України – це віроломний воєнний теж злочин. Тому що така пародія на Головнокомандувача країни… Ми не можемо… Він навіть у своїй заяві не може назвати державу-агресора. І, я перепрошую, це ми воюємо, це ми несемо втрати, це наших кримських татар і проукраїнських громадян так само в Криму арештовують. Але ми не боїмося. А ми боїмося сказати ім'я ворога, щоб не образити його, чи що? Ми бачимо, як Росія піднімає сьогодні градус протистояння і продовжує нарощувати агресивну терористичну політику, все активніше залучаються представники силових структур Російської Федерації, а це снайпери і спецпризначення. Російські окупаційні війська і далі продовжують блокувати проїзд представників СММ ОБСЄ, і збивають їх безпілотники. Все це свідчить про те, що Російська Федерація до ескалації бойових дій проти України готова. Росія тримає три міжвидових угрупування військ, які здатні без оголошення мобілізації проводити раптові наступальні дії. А чому досі не скликана Рада нацбезпеки і оборони? Чому ми за нашою заявою, держава Україна, яка потерпає від російської агресії, не скликає Раду безпеки ООН? Адже ніхто не буде захищати Україну, ніж ми самі. І позиція першої особи держави - це чіткий сигнал міжнародному співтовариству до спільних дій, до збільшення тиску на Кремль. Пане Президенте, не мовчіть. Якщо буде мовчати ваш телефон, буде мовчати міжнародна спільнота. Треба підняти слухавку і подзвонити у Берлин, Париж, Вашингтон, висловити своє обурення фактом воєнного злочину та скоординувати дії. Не треба цуратися здобутків тих 5 років, які були зроблені, починаючи від Петра Порошенка, урядом і парламентом. Це було для країни зроблено, розширюйте це і розвивайте, але не ламайте. Дякую. Слава Україні! Дякуємо. Максим Заремський, фракція "Слуга народу". Не буде виступати. Тоді Дмитро Костюк, фракція "Слуга народу", будь ласка. Доброго дня. Дмитро Костюк, Житомирщина, аграрний комітет Верховної Ради України. Скоро буде рік після проведення парламентських виборів, і, певно, прийшов час робити певні звіти. І в даному випадку хотілося б поговорити про саме агропромисловий комплекс, про те, що вдалося або не вдалося владі зробити за цей вже майже рік. Для початку хочу подякувати всім депутатам в цьому залі, всім, завдяки кому ми змогли досягти справді історичних рішень, яких чекали українці, навіть не з 91-го року, а ще раніше, з часу існування Української Народної Республіки, коли обіцяли – не зробили. Ми це зробили через більше ніж 100 років. Ми нарешті дали можливість людям розпоряджатися їхньою землею, земля стала власністю громадян України. І це, певно, найбільший наш здобуток. Серед інших законопроектів, які слід виділити, які йшли через наш комітет і були підтримані у Верховній Раді, - це і про просторове панування, про те, щоб люди мали можливість переводити землі в різну форму власності без корупційних схем, прозоро і всі могли за цим слідкувати, і був громадський контроль. Це і передання земель від Держгеокадастру, земель поза межами населених пунктів до громад, щоби громади мали фінансовий інструмент для свого існування, щоб мали гроші на медицину, на освіту. Це і законопроект, який ми підтримали в першому читанні нещодавно, я сподіваюсь, буде проголосований вже наступної сесії, про те, щоби люди мали можливість отримати свої паї, які їм обіцяли. Це працівники агропромислового комплексу, це селяни, які працюють в соціальній сфері, це атовці. Ми зробили доволі багато, але, на жаль, люди не бачать результату нашої роботи, тому що, поки ми у Верховній Раді приймали такі необхідні законопроекти, Кабінет Міністрів України не виконував своєї частини роботи, і ми досі маємо випадки рейдерства, маємо ситуацію, коли Держгеокадастр не перезавантажений. В Житомирській області не змогли досі за стільки місяців провести конкурс і назначити нового керівника Держгеокадастру, маємо в.о., а землі в цей час дерибаняться кожного дня. Така сама ситуація складається в ДПЗКУ, яке має величезні борги перед кредиторами, і досі не вирішено питання, в аграрному фонді. Ми маємо дуже багато проблем і, на жаль, дуже мало результатів дії Кабміну. Тому, певно, прийшов час робити висновок. Я звертаюсь до Прем'єр-міністра України. Історія показала, що ліквідація окремого Міністерства агропромислової політики була помилкою, і в діючого міністра економіки і АПК, певно, немає часу або бажання займатися цими проблемами.

Грищук Роман, фракція "Слуга народу". Шановні колеги, наскільки я розумію, це останній виступ на цій сесії. Дозвольте привернути вашу увагу до такого питання, як забудова територій наших університетів. За останні 10 років на території університетів та науково-дослідних комплексів введено в експлуатацію щонайменше 49 житлових 49 житлових комплексів. І це тільки ті, які мають всі дозвільні документації. Це тільки ті, які не замасковані під реконструкцію. Наведу приклад. Три житлових комплекси на території КПІ, по два на території НАУ, КНУБА, Академії внутрішніх справ і Університету Мечникова в Одесі. Житловий комплекс на території Київського національного університету імені Шевченка складається за планом з 18 будинків. І, знаєте, проблема не в самому факті забудови. Університети, дійсно, мають будуватись, розростатися, з'являтися гуртожитки і корпуси. Але справа в тому, що від цих забудов забудов нічого не отримає ні держава, ні університети, ні студенти. Наведу приклад. В житловому комплексі КПІ ЖК "КАМПУС" мав би бути розташований ліцей. Про це підписали меморандум забудовник і університет. Як ви розумієте, ЖК побудовано, ліцею немає. На зустрічі Президента з ректорами Президент наголосив про необхідність побудови гуртожитків для студентів. Я хотів розібратися в питанні. Знаєте, може, я щось неправильно зрозумів. Треба ж вивчити договори на ці будівництва, почитати інвестиційні договори, а вдруг є якась вигода для університетів і студентів. інформацію про ці інвестиційні договори приховують. КПІ відповідають, що це комерційна таємниця. Міністерство освіти і науки взагалі не володіє інформацією. На початку цього року Рахункова палата зробила звіт, в якому сказала, що Міністерство освіти не займається обліком майна земель університетів, хоча зобов'язане це робити. Але проблема не тільки в Міністерстві освіти і науки. В місті Києві на вулиці Кудрящова, 8-10 (це Солом'янський район) проводить реконструкцію гуртожитків Академія внутрішніх справ, що відноситься не до МОНУ, а до Міністерства внутрішніх справ. І, знаєте, воно так вдало реконструює гуртожитки, що там вже забудовник продає квартири. я вважаю таку ситуацію недопустимою в час, коли студенти живуть в принизливих умовах, а викладачі працюють із застарілим обладнанням, ректори підписують договори про зведення чергових висоток і ЖК на території університетів. Я вже направив запити до Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ. Ми маємо цим зайнятися. Друзі, дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали.

Шановні колеги, всі бажаючі повернулися? Я так розумію, що не для всіх народних депутатів закриття сесії є свято. (Шум у залі) Горе. Є бажання працювати. Добре. Ваше бажання виконано, чекаю всіх у вівторок

Відповідно до статті 83 Конституції України чергова четверта сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочне свою роботу у вівторок 1 вересня 2020 року о 10 годині ранку. Шановні народні депутати, третю сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання оголошую закритою.

Шановні народні депутати, я всіх запрошую до фотографування. Можемо це зробити в залі або на ганку. Як зробимо? На ганку? Тут? Тут.

Дякую.